ćemo raspraviti objedinjena dva - Izvješća o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Predlagateljica izvješća je Vlada RH. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalnoj partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za poljoprivredu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za turizam i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici.

Dakle što se tiče uredbe koju je Vlada RH donijela u zimskoj pauzi da tako kažem su sljedeće: uredba o izmjeni Zakona o policiji, uredba o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnim poticanju stambene štednje koje su objavljene u NN br. 151/2014, zatim uredbu o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, uredbu o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu, uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, uredbu o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja, Uredbu o izmjeni Zakona o financiranju vodnog gospodarstva koji su objavljene u Narodnim novinama 154. 2014., Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, Narodne novine 157. 2014. Narodne novine br. 1. 2014. i Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika Narodne novine br. 3/2015.. 13 uredbi što je više nego što je to bilo u ljetnoj stanci zbog zapisnika i korektnosti pročitati ću i te uredbe. Dakle Uredbu o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Uredbu o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, Uredbi o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije i Uredbu o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. A kako u prošloj točci dnevnog reda se raspravljalo i o uvažavanju Sabora vjerujem da činjenica da je 5 predstavnika Vlade na raspravi o izvješću koje je, uredbi koju je Vlada donijela i ukoliko naravno ima pitanje i o meritumu samih zakona koji su u tom smislu izmijenjene Vlada i predstavnici svoje na raspolaganju iako je veliki broj odbora to raspravio pa onda evo na zastupnicima je da rasprave. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. I za raspravu se prvi javio u ime kluba Nezavisnih ljevičara uvaženi zastupnik Slavko Linić, ovdje ga nema. Gubi pravo na raspravu. Hvala lijepo. Sljedeći je u ime kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić, Kajin, nema niti jednoga. Gube pravo na raspravu. Hvala lijepo. Treće u ime kluba Hrvatskih laburista, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar, izvolite.

Naime, prvo izvješće datira od 11. rujna 2014., sada smo pred 1. svibnjem 2015. i raspravljati o tim izvještajima je forma da zadovoljimo ustavnu odredbu i ništa drugo. Međutim, ono što želim kod tog prvog izvješća primijeniti kada su uredbe donošene. 23. srpnja, 8 dana nakon prestanka zasjedanja Sabora. Ako je bilo tako hitno pa što Vlada 8 dana prije toga nije dala prijedlog izmjena i dopuna zakona? Dakle imam pravo sumnjati da se ponekad čeka ljetna ili zimska stanka Sabora da bi Vlada uredbom intervenirala u pojedini zakon. Možda nisam u pravu ali kada gledam datume koje sam sada spomenuo onda se naprosto ne mogu oteti dojmu. Ono, čekaj da oni odu pa ćemo mi to uredbom. To što tek sada raspravljamo o izvješću od 11. rujna krivnja je Sabora a ne Vlade. I nadam se da će to netko uočiti, shvatiti i prihvatiti da se tako ponašati ne bi smjelo. Drugo izvješće je od 16. siječnja ove godine kada su uredbe donošene. 17. prosinca 2014., 17. prosinca 2014., 17. prosinca 2014., dva dana nakon prestanka zasjedanja Sabora. Kako nije bar 10 dana, 15 dana. Sabor se raspusti 15. prosinca, Vlada 17. uredbama. I to kod jednog zakona ne sa jednim člankom, 2 članka ofrlje izmjene. Mirovinski zakon je praktički mijenjan u 10-ak bitnih odredba samog zakona. Hvala na smetnji. Kada sam već spomenuo Mirovinski zakon u međuvremenu je Sabor kroz Izmjene i dopune Zakona ovu uredbu akceptirao. I nije to sporno. Međutim, druga je činjenica da razmatrajući ovo Izvješće o uredbama Sabora ne može utjecati na sadržaj uredbe. Prihvatiti ili odbiti. I tu je jedinstveni pristup da nešto što ima zakonsku snagu vrijedi a da Sabor ne može utjecati ni raspravom o sadržaju ni amandmanski nego je uzmi ili ostavi. Ako se i odbije a neće se, nikome ništa. To istu situaciju imamo sa onom glupom poslovničkom odredbom kada dozvoljavamo da predlagatelj dolazi sa amandmanom nakon završene rasprave gdje više ne možete reagirati amandmanom. Imate pravo na raspravu u ime kluba i to je sve. Ali amandman na amandman ne možete podnijeti i sve je sukladno Poslovniku. A koliko puta toga se desi to? Vladi damo odobrenje ili drugom predlagatelju da dođe sa amandmanom nakon završetka rasprave na dan glasanja. I što ovaj institut uredbi sa sobom može donijeti poštovani gospodine ministre? 17. prosinca Vlada je intervenirala u Zakon o sanaciji javnih ustanova, zdravstvenih ustanova jer se cijeli zakon i zbog toga donosio. za godinu dana prebacio, produžio rok iz kojeg se uzimaju dugovi zdravstvenih ustanova za sanaciju, bez saborske rasprave. I sada gle vraga, tog istog dana 17. prosinca 2014. ministar zdravstva meni šalje odgovor na zastupničko pitanje u kojem između ostalog mi daje podatke da su sanirali dugove iz '13. milijardu 362, iz iz '14., milijardu 895 ali da je sa 31.10.'14.godine dospjelo a neplaćenih još milijardu i pol duga zdravstvenih ustanova. Dakle taj isti dan milijardu i pol prenosimo praktički u 2015. a u proračunu za 2015. nema sanacija zdravstvenih ustanova stanke. Ali Vlada rješava unazad za 2014., za pokriće i dugove iz 2013. I ne otvara se rasprave u Paralamentu. Ali to nije sve, dakle istog dana, mogao je bar dan ranije ili dan kasnije kad je znao da mu uredba ide, 15. listopada 2014. klub Laburista predlaže Saboru zaključak kojim bi Sabor pozvao Vladu da u roku od 60 dana, dakle poslije Nove godine provedemo raspravu i dobijemo analizu učinaka zakona na zdravstveni sustav, na zdravstvene ustanove. I obrazložili smo da je 2014., 2013. bilo planirano 3,2 milijarde kuna za sanaciju u proračunu države, a da je prilikom predstavljanja zakona bilo rečeno da je ukupni dug ili gubitak u zdravstvu 4,9 milijardi i željeli smo vidjeti što sad će se kasnije dogoditi. Dakle to je bio listopad 2014. 29. siječnja ove godine Vlada daje mišljenje na naš prijedlog zaključaka u kojem piše, da skratim, da program sanacije još traje, u 2015., bez stavke u državnom proračunu. I da će analiza, rezultati, efekti učinaka biti mogući tek onda kada ono završi, a ovom uredbom je '13., 31.prosinac 2013. trebao biti zadnji dan preuzimanja dugova. Dakle zaboravili ste u međuvremenu i '14. uključiti u sanacijsko razdoblje prema zakonu. Ali zašto sam vam citirao ove dokumente, usporedio datume i ovo govorio, da vidite na koji način sabor i saborski zastupnici se isključuju prvo iz zakonodavne procedure uredbama i drugo mogućnosti da dobijemo analizu efekta nekog zakona kojega smo donijeli. Dakle mi štancamo, donosimo zakone u najboljoj vjeri, najboljoj namjeri da će sad nešto biti bolje, da ćemo to popraviti, ali rijetko kada na dnevnom redu imamo analizu što smo tim zakonom napravili kojega smo donijeli, bez obzira tko ga je predlagao. A što mislite da li bi bili zakoni kvalitetniji, pametniji, adekvatniji, razumljiviji da češće se bavimo analizom onoga što su zakoni proizveli kojega smo mi u Hrvatskom saboru donijeli. A problem zdravstvenih ustanova, njihovih dugova, sanacija, problema, reforma, reorganizacija pa onda svađa između HDZ-ovih bivših ministara i SDP-ovih bivših i sadašnjih o tome koliko su zapravo stvarni dugovi u zdravstvu, je tema koja je uvijek prisutna a nikad raščišćena pa smo rekli ajmo sada. Zakon je donijet, novac u proračunu 3,2 milijarde u dvije godine osigurani, program proveden, da vidimo rezultate i po segmentima financija, ali ne samo financija nego koliko je to utjecalo i na kvalitetu zdravstvenog sustava, kadrovsku ekipiranost, opremljenost i svega ostalog. I od listopada prošle godine čekamo da se to uvrsti kao rasprava i da dobijemo tu analizu. Vlada veli još traje, u siječnju je još trajala, sad je kraj travnja, valjda još traje i rasprava o analizi učinaka neće biti, ali se može očekivati da u vrijeme stanke Vlada ponovno uredbom intervenira u zakon i nešto napravi. Institut, mogućnost ustavna da se razumijemo da Vlada uredbama regulira te zakone tako slobodno nije dobro rješenje. Predugo ta ovlast traje, rok od godinu dana i trebali bi ići prema tome da se ograničava i potvrda tih zakona na prvoj sljedećoj sjednici Sabora, prvi dan sljedeće sjednice. Onda bi kakav takav smisao toga imali. Dakle ministre cijenim što ste i vi tu sa suradnicima, četiri ili ova dva koja još fale, ali od toga doista nema nikakve koristi jer rasprava o sadržaju uredbi je bespredmetna. One vrijede, one su na snazi i samo mirovinski ako se ne varam smo zakon u međuvremenu regulirali, ostalo će vrijediti …. Ugodna je to pozicija kad možete čekati da Sabora nema pa uredbama reagirati. Ponekad postoji opravdani razlog, razumijem, znam, shvaćam, prihvaćam. Stečajni zakon ako se ne varam je uredbama pa 90% po sadržaju rješavan bez rasprave u Saboru i ono što je posebice manjkavost parlamentarne demokracije u Hrvatskoj, da se gotovo nikad ne bavimo analizom učinaka propisa koje donosimo, barem mi koji ih usvajamo i donosimo. Način ponašanja Vlade i nemogućnost rasprava o analizama koje smo tražili i neslanje tih rezultata koje smo tražili biti će razlog zašto nećemo podržat ni jedno ni drugo izvješće. Svjestan sam ustavne ovlasti, ali velim nije dobra. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, ova točka o kojoj ste sad govorili kao da nismo prešli na novu točku, kao da govorimo o onoj prošloj točci o ravnatelju HRT-a. Ovo što ste opisali, a isto tako ono što se događa sa ravnateljem HRT-a pokazatelj je odnosa vlasti u Hrvatskoj, gdje se stvari stvarno raščišćavaju i gdje se odlučuju, a gdje imamo ovu vrstu polupraznog a nije čudo da je poluprazno, kazališta, da dižemo ruke eto zato jer se treba dizat ruke. Ove točke više govore o Vladi nego bilo što drugo. Govore da ne žele stvari javno raščistiti u parlamentu gdje im je mjesto nego da je sa ovakvim zakašnjenjem u trenutku kad se zna da ovdje nema većeg dijela zastupnika i govore o tome što misle o Saboru. Misle da je Sabor njihova poslušna mašina koja će logikom glasova, logikom osamdeset koliko ih ima jednostavno napraviti sve što Vlada kaže. Ovaj institut uredbe Vlade sa zakonskom snagom smišljen je za izvanredne prilike, za nešto kad se dogodi strašno ili strašno dobro u trenutku kad je Sabor raspušten ili kad se ne može sastati, a postoji pravilo. Važne stvari se donose u pravilu tri dana nakon što se Sabor raspusti, odnosno što ode na pauzu. Možemo mi ovdje se postaviti kako god hoćemo, ali vladajuća većina će izglasati svoje. Nadam se, iskreno se nadam da će iz ovoga sljedeća većina izvući nekakvo …/Govornik se ne razumije./… i da se neće tak ponašati. Hvala. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Moram izraziti samo i svoje žaljenje što na žalost nas evo u dvorani ima svega 18 zastupnika. Hvala. Izvolite. Hvala. Kolega Vuljanić, ja za Sabor nikad neću reći da je kazalište jer ja se ne osjećam ni kao glumcem, niti gledateljem i ne bih išao na takve kvalifikacije. Možda u Saboru ima glumaca, to se slažem, ali gledatelja još više koji šute i gledaju. Ali Sabor je institucija ove parlamentarne demokracije i čuvajmo tu vrijednost. Ali ste u pravu tako dugo dok imamo ovakvo ustavno …/Govornik se ne razumije./… ovlast Vlade da to napravi ali baš svaki put kad smatra da ona to mora bez ikakvih ograničenja zloupotrebe su moguće. Dakle imamo dva problema ustavnu odredbu koja je bila propitivana 2010. prilikom promjena Ustava kada je na vlasti bila jedna druga parlamentarna većina i nije dala da se dira. Dakle, tada je druga koalicija bila na vlasti. A što se vaše nade tiče da neka buduća većina Sabora će to izmijeniti vjerujte mi iskreno ili je u pitanju naivnost, da braća Grimm, neće, neće nikad parlamentarna većina to svojoj pod navodnike Vladi neće napraviti jer naprosto toj ugodi koja je dana nitko je se odreći neće. Tako da ne mogu reći pozlatile vam se ili ostvarile vam se riječi jer se doista neće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a sada će riječ dobiti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Dakle, mogućnost da Vlada svojim uredbama uredi određene stvari u trenucima kad ne zasjeda Hrvatski sabor je predviđena kad se dogodi nešto izvanredno i kad naprosto treba reagirati u zakone da bi se neke stvari ispravile i popravile i vrlo rijetko u situacijama kad se naprave određeni previdi sa određenim rokovima itd. Dakle, to je ono zašto je ova mogućnost dana Vladi da može intervenirati. Međutim, kad pogledate o čemu mi danas raspravljamo većina ovih uredbi je već pretočena u zakonske prijedloge i mi smo sve ove uredbe raspravili kao zakone i stvarno da nas netko sluša, pa stvarno se ljudi s pravom ljute i na sabor i na saborske zastupnike. mi smo sad, zašto bih ja sad tu maltretirao državne tajnike i ministra oko nekog zakona ako smo se tu već izmrcvarili, iznatezali sa primjedbama i sa raspravama o tome kad smo raspravili o zakonu. Međutim, ono što želim reći, što smatram da stvarno nije u redu, nije dobro i naprosto ne može nam biti dobro dok tako radimo. Evo ja ću uzeti samo jedan primjer jednog zakona. To je izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Dakle, njega Vlada donosi 23. srpnja 2014. godine. Mi smo navodno turistička zemlja, navodno. 23. srpanj je ono top over turističke sezone i pogledajte što ovdje kaže. Veli u članku 1. daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružaju ugostiteljsku uslugu u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnih tijela izdanim temeljem članka 19., 20., 23. Mi to kažem ugostiteljima kojih nema 5, 10, nego ih ima nekoliko tisuća, im kažemo da oni u srcu dakle sezone da oni rade protuzakonito. I zbog toga mijenjamo zakon i onda Vlada u svom obrazloženju kaže, veli: "Nejasnoće u provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva utvrđeno kad više nije bilo dostatnog vremena za upućenje prijedloga izmjena zakona ugostiteljsku djelatnost." Ako je to Vlada raspravila na svojoj sjednici 23.7., ako se hvalimo s tim da nam je turistička sezona bila sjajna, rekordna itd., pa kako to da ljudi koji predlože ove zakone su tek u u 7 mjesecu primijetili da inspektori kažnjavaju ljude temeljem zakona koji su naprosto smiješni. Dakle, to je samo jedna primjedba na jedan zakon. Ima tu uredbi koje su čist o.k., donešene su samo zbog toga da se određeni rokovi produže sa 31. prosinca to je Zakon o policiji, Zakon o putnim ispravama. Međutim, ono s čim se nikako ne možemo složiti to je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju gdje se uredbom promijenilo 49 članaka. Dakle, vi ste, kad u jednom zakonu promijenite 49 članaka vi ste taj zakon okrenuli na glavačke. On ima sasvim drugačiji smisao. I to je nešto što se naprosto ne smije raditi na ovakav način iz razloga što je to napravljeno 2 dana nakon što je prestalo zasjedanje Sabora. Pa ako je to toliko bitno bilo, pa mislim da bi hrvatska javnost rađe prihvatila da se sazvala izvanredna sjednica Sabora i da se ovaj zakon raspravio. Zašto to govorim? Zato što se identična situacija dogodila sa Zakonom o predstečajnoj nagodbi. Mi smo ga u ovom Visokom domu usvojili praktički jednoglasno, par zastupnika ga nije podržalo, sa željom ako je onakav zakon kako je bio predložen da se pomogne hrvatskim gospodarstvenicima u teškoj situaciji i onda tri zapravo šest dana iza toga Vlada predloži izmijenjen Zakon o predstečajnoj nagodbi gdje je promijenila 45 članaka, između ostalog je donesena ona famozna promjena gdje praktički braća, sestre, poduzeća prevladavaju u stečajnoj masi i donose stečajne planove, predstečajne planove kako njima paše. Dakle, to nije bila volja i želja saborskih zastupnika koji su glasali za taj zakon. To je Vlada predložila naknadno. I sad kolegice i kolege kad pogledate o čemu mi ovdje raspravljamo, a kažem već smo to ja mislim da samo jedan zakon praktički nije usvojen, ovi svi zakoni su usvojeni, onda se postavlja pitanje u ovoj državi se događaju neke čudne dokapitalizacije hrvatskih tvrtki kojima se itekako vlasnički Hrvatska država dovodi u nepovoljan položaj, događa se prodaja poduzeća. U vremenima kada neki tvrde pa bez obzira što je tada i njihova politička opcija bila na vlasti kad nije Hrvatska bila tako demokratizirana, nije bila tako transparentna međutim Vlada pokojnog Ivice Račana si nije dozvolila za pravo da privatizaciju INA-e i HEP-a napravi bez Zakona o privatizaciji o kojem je raspravljao i ovaj Visoki dom. Bez obzira što se ja tada kao oporbeni zastupnik nisam slagao s tim ali sam imao priliku i mogućnost raspravljati o tome. Dakle, tada se govorilo da je Hrvatska daleko od demokracije i transparentnosti, a danas kad je Hrvatska navodno došla na visoke razine isključivo zahvaljujući ovoj Vladi govori se o IPO-u INA-e ali da o tome nitko pojma nema u ovom Visokom domu. Ali zato mi raspravljamo o nekakvim uredbama koje su donesene tada i tada. Dakle, ovo je nešto što bi mi kao saborski zastupnici ovakvu praksu trebali prekinuti. Ako se slučajno dogodi da se zbog izvanrednih okolnosti mora promijeniti određeni zakon da ne bi zastali određeni procesi u Hrvatskoj koji bi nanijeli daleko više štete nego da se taj zakon ne promijeni onda se to može napraviti ovakvom tehnikom ali da se to raspravi na prvoj sljedećoj sjednici kad Sabor počne zasjedati. To nije krivica članova Vlade, oni samo koriste mogućnost koja im je dana. To je sad problem nas u Hrvatskom saboru kako ćemo mi funkcionirati. I kad bi mi donijeli uz ove uredbe takav zaključak onda bi praktički razbili glavobolju i ovoj Vladi i budućim vladama i ovim zastupnicima i budućim zastupnicima u Hrvatskom saboru. Jer ako je dao nam zakonodavac mogućnost da nešto zbog izvanrednih okolnosti promijenimo i donesemo onda je logična stvar da se to javno transparentno raspravi u Hrvatskom saboru, da li kao novi zakonski prijedlog ili kao ta uredba i da to jednostavno dobije proceduru kakvu treba dobiti. Jer kažem smiješno je da mi sad govorimo o uredbama koje su već postale zakoni, da se smijemo tome kako u jednoj turističkoj zemlji koja tuče sve rekorde po efikasnosti turizma priznamo da su nam ugostitelji kažnjavani i dobivali kazne do 23. srpnja zbog toga što netko nije promijenio zakon. ova uredba je to priznanje bez obzira da li se to nekome svidjelo ili ne svidjelo. Kolegice i kolege sjetite se koliko smo vremena mijenjali zakone, a onda neki nisu stigli promijeniti zakone pa su to radili uredbama onaj zakon kad smo ukinuli Državni inspektorat. Onda imate niz tzv. vezanih zakona koji su se trebali promijeniti. Mi smo praktički godinu dana mijenjali te zakone. I sad kad bi se netko zainatio i postavio pitanje temeljem čega ga je netko kaznio ili mu je nekakvu drugu mjeru iznio a istovremeno nije promijenio zakon da je nadležan za to onda se postavlja pitanje kud bi došli? Dakle, ovo je kritika svima nama za budućnost. Da nam se naprosto ove stvari ne smiju događati jer ne možemo tražiti red od naših građana, a istovremeno mi radimo nered. I ovo kažem nema veze ni sa političkom opcijom, ni sa Vladom ni sa Saborom, ovo je sa pravilima elementarnog ponašanja i slanja poruke i javnosti i hrvatskim građanima kak bi trebalo nešto funkcionirati.

i ova rasprava je danas jedan od primjera kako se vlast odnosi prema Hrvatskom saboru, maloprije smo o ravnatelju HRT-a, sada vidimo da Vlada ide na isti način, istim putem. Mogla bi možda spadati u onu čuvenu rubriku misli o mislima zamišljenih. Jer ja zaista ne vidim svrhu zbog čega mi ovo danas uopće osim forme radi raspravljamo da nas netko upozna što je radio dok nije zasjedao Hrvatski sabor. U međuvremenu je to postalo već dio zakonskih rješenja i mi to sada moramo potvrditi. Jer, osim nekakvog dojma da zaista Vlada povuče u onom dijelu kad nema Hrvatskog sabora, kad ne zasjeda, ja drugo nikakvih učinaka ne vidim. Jer bili smo nebrojeno puta svjedoci da raspravljamo ovdje u Hrvatskom saboru zakon od jednog članka, jedan jedini članak. Sada evo vidimo uredbe od 49 članaka. Evo, naš ministar Mirando više je napravio u tih mjesec dana nego u 6 mjeseci poslije toga. I što da čovjek o tome onda misli? Pogledajmo kako smo se postavili motivirajuće u dijelu vodnog gospodarstva? Nešto smo trebali završiti do 1.01.2015. ali nismo stigli pa odmah si damo ne 5 mjeseci, ne 6, ne 3 nego još jednu godinu dana si mi damo do 1.01.2016. pa nek se sljedeća Vlada ako bude vremena misli sa time i kako će to dalje ići. Pa to je neozbiljno! Jer tjerali su nas u jedan novi sustav, imali smo negdje oko petstotinjak komunalnih poduzeća u cijeloj Hrvatskoj i sada ih imamo jedno tisuću i nešto, više ih nitko ne može ni pobrojiti. onda ćemo stvarati nekakva jedinstvena vodna područja da ćemo to sve nekako smanjit na dvadeseta, da će se svi nešto udružiti i sada imamo tisuću poduzeća, imamo tisuće direktora. Sami teret lokalne samouprave. Jednostavno da čovjek ne povjeruje. Možda da završim sa onom čuvenom izrekom "Ide vrijeme dođe roka, evo vraga skok na skok." **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Kolega Borić, kad pogledate ovaj naš dnevni red u Saboru onda on već poprilično dugo isti. Zadnjih trideset mjesta uvjerljivo drže zakonski prijedlozi oporbe koji nikako ne mogu doći na dnevni red i onda dobijte razno razna izvješća i ovakve uredbe iz jednostavnog razloga da bi se popunio dnevni red i da bi se raspravljalo. Međutim, istovremeno zemlja koja je dobila od Europske komisije mišljenje o makroekonomskim neravnotežama, o mjerama konvergencije, o reformskim zahvatima, pa gledajte u dnevnom redu nemate niti jednog zakona, kako ćete provesti reformu ako ne promijenite zakone koji su trenutno sad na snazi? I sad vam je jasno zašto mi raspravljamo o ovome. A kad je neka tema važna i kad bi ona interesirala hrvatsku javnost onda se ona stavi u popodnevne sate tek toliko da se piše da smo o njoj raspravljali i to tako prođe. Međutim ono što sam rekao i u raspravi u ime kluba ovo je nešto što se naprosto u budućnosti ne bi smjelo događati, o ovakvim stvarima se treba raspraviti na prvoj sjednici nakon stanke, a isto tako ovakva mogućnost bi se mogla koristiti jedino u izvanrednim situacijama situacijama a ne da bi se određene stvari koje je kao što ste vi spomenuli ovu Vodoprivredu tu je dignuta velika politička prašina, neko se malo zaigrao, mislio je malo prohandlati vodocrpilišta, to skupiti pa vjerojatno i pripremiti za nekakve akcije i privatizaciju i nečeg sličnog i onda kad se digla velika halabuka na terenu kako i HDZ-ovi dužnosnika tako i dužnosnika iz vladajuće koalicije i onda je ta cijela priča pomaknuta ne za nekoliko mjeseci, nego za godinu dana, a tih godinu dana to znači da će to onda, ostavlja se vrući krumpir nekoj drugoj Vladi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. S time bismo zaključili raspravu o ovom izvješću i ujedno ćemo završiti sa današnjim radom. Ja vam svima želim da se lijepo odmorite tijekom slijedećih dana i naći ćemo se ponovno u srijedu 6.svibnja u 9,30 sati ovdje i sa prvom točkom koja će biti Konačni prijedlog Zakona o zaštiti novčarskih institucija. Hvala Upravo sam vam zaželio sve najljepše.